Dragica (SDP)** I sada bismo odradili još jednu točku. To je točke 59. našeg dnevnog reda. 59. Prijedlog odluke o davanju vjerodostojnog tumačenja članka 120. stavaka 2. i 4. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", br. 33/12.) Prijedlog odluke dostavio je Odbor za zakonodavstvo. Materijal ste primili na klupe. Želi li predlagateljica obrazložiti prijedlog? Ingrid Antičević-Marinović, predsjednica odbora. Hvala vam poštovana gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora je na svojoj 42. sjednici održanoj 12. ožujka 2013. razmotrio prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja članka 120. stavka drugog i četvrtog Zakona o socijalnoj skrbi koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnio zastupnik Branko Bačić svojim aktom od 6. veljače 2013. godine. Odbor za zakonodavstvo razmotrio je i mišljenje Vlade Republike Hrvatske od 21. veljače 2013. kojim se predlaže dati vjerodostojno tumačenje, te izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku od 22. veljače 2013. kojim se također podupire davanje vjerodostojnog tumačenja. Nakon rasprave odbor je jednoglasno utvrdio da je prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja osnovan, te predlaže Hrvatskom saboru da donese odluku o davanju mišljenja tumačenja članka 120. stavka 2. i 4. Zakona o socijalnoj skrbi Odbor izvješćuje Hrvatski sabor o svom stajalištu i podnosi prijedlog odluke o davanju vjerodostojnog tumačenja članka 120. stavka 2. i 4. Zakona o socijalnoj skrbi koji glasi: - Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 119. Poslovnika Hrvatskog sabora sabora predlaže se donijeti Odluku daje se vjerodostojno tumačenje članka 120. stavka 2. i 4. Zakona o socijalnoj skrbi U dvojbi tko je ovlaštena osoba za imenovanje predstavnika osnivača u upravno vijeće razvidno je da to obavlja ministar nadležan za socijalnu skrb kao predstavnik osnivača, dakle Republike Hrvatske, na prijedlog upravnog tijela nadležnog za socijalnu skrb u županiji, odnosno Gradu Zagrebu. Obrazloženje, imajući u vidu sadržaj navedenih odredbi i činjenicu da je Republika Hrvatska osnivač Centra za socijalnu skrb u županijama, odnosno Gradu Zagrebu nedvojbeno je da ministar imenuje predstavnike i osnivača u njihovo upravno vijeće i to na prijedlog upravnog tijela nadležnog za socijalnu skrb u županiji, odnosno Gradu Zagrebu. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Zaključujem raspravu. Također ćemo o ovom prijedlogu odluke glasati naknadno. Sada dajem stanku do 12,00 sati. U 12,00 sati molim da se okupimo pa ćemo glasati. Hvala lijepa. Hvala